Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, седмичната Програма на Вашето внимание предвижда: Второ гласуване на Проект на Изборен кодекс. 2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет от Народното събрание на 16 януари и върнат за ново обсъждане с Указ №

работи. 4. Проект на Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за Главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет.

Вълков.) Отменете гласуването. Заповядайте, господин Вълков. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! С колегите сме направили предложение

Постъпило е предложение от народния представител Станислав Иванов в предстоящата седмична програма да бъде изслушан министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Данаил Папазов относно актуално състояние на кризисната ситуация и проблеми на българските превозвачи на бъгаро-турската граница, вх. № 454, внесено на 6 февруари 2014 г. от господин Ивайло Московски и Иван Вълков. Господин Иванов тук ли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

заявено предложение за включване в дневния ред, което е от миналата седмица и с този номер е внесено в Деловодството. Там изрично е предложено изслушването да бъде като точка първа в дневния ред. Тъй като един от вносителите – господин Московски, е болен и не може да присъства, затова във вчерашния ден има второ искане по реда на чл. 49, ал. 3, вече вече от господин Станислав Иванов. Става дума за едно и също предложение и затова Ви моля да дадете думата да бъде докладвано от вносителите – тези, които са инициирали искането за изслушването, а именно на господин Вълков. Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Това искане е удовлетворено. Заповядайте, господин Вълков. И двамата са предложили едно и също. Единственият въпрос е кой да го мотивира. Заповядайте, господин Вълков.

и съобщенията относно кризисната ситуация и проблемите на българските превозвачи на българо-турската граница. Това е направено още в четвъртък миналата седмица и на основание чл. 49, ал. 3 предлагаме това да бъде точка първа в тази седмична програма. Вече е повече от седмица, настъпи втора седмица, в която българските превозвачи търпят огромни загуби. От три дни граничните контролно-пропускателни пунктове на Лесово и на Капитан Андреево са затворени за товарни автомобили. Опашките са над 10 км, такава беше последната информация, Загубите, които търпят, вече не са само на българските превозвачи, а са и за целия сектор в икономиката, който е експортно ориентиран към Турция – говорим за за дърводобив, за търговия, текстил и така нататък. Това обаче не е първата кризисна ситуация, а е вече трета поред от лятото за последните седем-осем месеца. Тя наистина прераства в сериозна криза, на която не се вижда решение. От медиите научаваме, че на 21-ви този месец ще има среща между министрите на двете страни. Какво ще правят през този период превозвачите и фирмите, ще спрат работа ли?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Споделяйки основателната загриженост на колегата Иван Вълков, на колегата Московски и на колегата Иванов, правя на Вашето внимание обратно предложение, тъй като в момента се води интензивен диалог между изпълнителната власт в в лицето на Министерството на транспорта и техните колеги от турска страна. Така или иначе министърът на транспорта в момента е в задгранична командировка. Прибира се утре по обяд. Утре след обяд в 16,00 ч. ч. като председател на Комисията по транспорт и съобщения съм свикал извънредно заседание, на което са поканени всички представители на всички браншови организации в областта на обществените превози, поканен е целият екип на Министерството на транспорта. Считам, че поставянето на въпроса като точка от дневния ред в момента е извън възможностите както на министъра да се яви, така и считам, че по-важно е в началото да се проведе диалогът в Транспортната комисия. Ако колегите имат желание да бъде изслушан министърът, могат да го направят в актуален въпрос, в рамките на Парламентарен контрол.

Само да Ви информирам, че проведохме разговор с министър-председателя и по възможност днес в рамките на деня ще има представител на кабинета, предполагам вицепремиерът Бобева, която ще изнесе кратка информация по темата как вървят разговорите и преговорите, но не в рамките на изслушване, което господин Костадинов предложи в комисията. Заповядайте, господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Господин председател, миналата седмица тук, от тази трибуна министър-председателят заяви, че тези загуби, които ще се търпят от бранша, няма да са толкова сериозни. Оказа се, че загубите са доста сериозни и рефлектират върху целия бранш, както спомена колегата, от една страна. От друга страна когато министърът на транспорта господин Папазов миналата седмица каза, че ще вземе мерки, мярката, която той взе, уважаеми колеги, бе да избяга в Сингапур. Това нещо този човек го направи и миналата година, когато в края на годината в транспортния бранш, автобусите нямаха легитимни документи за превоз на пътници, кризата с билетите всички я помните. Тогава той използва да се скрие в същата дестинация, като се скри в Китай. Питам: къде е министърът в тази ситуация? Това ли е най-важният симпозиум, той да се среща с авиопревозвачи в Сингапур, при положение че това е една конференция между Европа и Азия и там ще бъде представена от комисаря по транспорта,

Когато министър-председателят беше тук, на тази трибуна, също и министърът на транспорта, ние проведохме разговори с министъра на транспорта, той беше съгласен да отговаря. (Шум и реплики.) В един момент се скри. Питам: защо изостави българският бранш и под давлението на кого го направи, от една страна и, от втора страна, Ви моля за от ГЕРБ.) ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Само искам да кажа относно Вашето твърдение, че се е скрил в Китай. Аз поканих министър Папазов в официалната делегация за посещение в Китай. Така че Ви моля поне за това колкото и политически да искате да блеснете, да не правите такива квалификации, че се е скрил. Аз съм го поканил. Моля, прегласуване. Гласували

Уважаеми господин председател, колеги! На основание на чл. 49, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя предложение в седмичната програма като точка 5 да бъде включен Законопроект за доброволчеството, № 354-01-71 от 30 октомври 2011 внесен от народни представители от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Правя това предложение, тъй като, преди малко казах, че законопроектът е внесен на 30 октомври, тоест три месеца и десет 10 дни до днес. Всички срокове съгласно чл. 74 и 84 от Правилника – ал. 3, отдавна са изтекли. Това е един законопроект, който регламентира обществените отношения, където държавата да регулира доброволното извършване на организирана доброволческа дейност и труд. Правим това предложение по Резолюция на Европейския парламент от 2009 г. съгласно предложение на Съвета 2011 г. да бъде обявена за Европейска година на доброволчеството. Крайно време е да откликнем на обществените очаквания и държавата да регулира този вид Ние сме свидетели на доброволческа дейност непрекъснато в нашия живот, но е важно държавата да покаже, че застава зад тези хора, които са с големи сърца. В момента има времена на безверие и отчужденост, и мисля, че е крайно време като законодатели с приемането на Законопроект за доброволчеството да покажем,

отношения, които държавата трябва да регулира и регламентира. Както казах преди малко, доброволчество има непрекъснато в нашия живот, но нека ние като държава застанем зад тези хора! Вчера беше награден човек, спасил млади хора

гласуване по внесен Проект на решение за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски. Моля, квесторите да поканите министър-председателя и кабинета на гласуването. През това време ще направя съобщения. Постъпили са законопроекти и проекти за решения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, внесен от Йордан Младенов и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от Волен Сидеров и група народни представители. Проект за решение за предприемане на неотложни мерки за опазване на Природен парк „Странджа” от масово застрояване и за гарантиране на устойчивото развитие

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, внесен от Камен Костадинов и група народни представители. Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, внесен от Министерския съвет. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители. Проект за решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители, внесен от Цецка Цачева и група народни представители. Проект за решение за гласуване на вот на недоверие, по който предстои гласуване, внесен от Бойко Борисов и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, внесен от Гален Монев и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Йордан Цонев. Проект за решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите, внесен от Димитър Главчев. Проект за решение за промяна в състава на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички случаи на грубо партизирано кадруване в държавната администрация и в други държавни структури и предприятия, извършено в периода август 2009 – март 2013 г., внесен от Димитър Главчев.

Гласува вот на недоверие на Министерския съвет с министър-председател Пламен Орешарски за провала на правителството в областта на вътрешната сигурност и обществен ред.” Режим на гласуване.

Моля квесторите да си свършат работата. Нищо, ще изчакаме малко.

Бих искал да благодаря на всички депутати, които отхвърлиха вота и да ги уверя, че ние ще продължим изпълнение на политиките, в това число

и тези, които го подкрепиха, че системите за сигурност са изключително важни. Да, ние имаме различия по тяхната функционалност, но ми се иска да вярвам, че общата цел на всички в тази зала е подобряване на системите за сигурност. Както заявих и при дебатите ние внимателно се запознахме с аргументите. Повечето от тях бяха като че ли самокритика към предходни мандати, без да твърдя, че и в момента системите действат перфектно. Има много потенциал за подобряването им и това ще бъде нашата задача от тук занапред.

уважаеми дами и господа народни представители! Аз исках да се мотивирам за това защо съм гласувал „против” с моралните основания за този вот. В тази зала се намира единственият политик в света, който освен Муамар Кадафи е обвинил български медици в предумишлено убийство, и то от тази трибуна. Казвам Ви го като човек, който произхожда от лекарско семейство и знае, че един лекар се бори за живота на човек дори и да няма никакъв шанс, дори и да може да му даде още една минута.

от ДПС.) Искам да Ви кажа на Вас, като на мои колеги – бях свидетел на Вашата френетична подкрепа, когато тук се изказваше бившият вътрешен министър в тази зала и Вие френетично го подкрепяхте. Дали сте го правили заради убеждения, дали сте го правили заради лоялност, дали сте го правили заради страх, това си е Ваша работа, аз не мога да бъда Ваш съдник, обаче искам да Ви попитам: искате ли това нещо да се повтори?

Може би ще Ви изненадам, но аз взех думата по процедура на отрицателен вот, за да благодаря на вносителите на вота. И в това няма ирония. Този вот беше абсолютно несъстоятелен от гледна точка на вносителите, тоест на ГЕРБ, но беше необходим от гледна точка на публичния интерес. Българското общество получи възможност да сравни две принципно различни концепции концепции за ролята на МВР и на силовите структури в едно демократично гражданско общество. Първата концепция е на управлението на ГЕРБ – това, на което станахме свидетели в продължение на близо четири разбирането за МВР и за силовите властови структури като репресия, като принуда, но не пред закона, а принуда пред тясно партийния интерес. МВР се превърна в основния инструмент за насилие върху политическия опонент, върху бизнеса, върху гражданите. Тази концепция се сблъска с онова, което олицетворява собствено вицепремиерът Цветлин Йовчев ролята на МВР като защитник на правата и свободите на българските граждани. Ето това са двете концепции. България има нужда от втората. Показа го и

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Гласувах против вота на недоверие към правителството поради две причини. Първата е морална. Няма как и нямат право идеологът и организаторът на репресивната полицейска държава, каквато беше изграждана и реализирана през последните четири години, да внася такъв вот. Твърде пресни са спомените на цялото българско общество за безпочвените обвинения, за показните акции, за произнасянето на присъди и от трибуната на Народното събрание, и в публичното пространство. Твърде пресен е споменът не само в България, а и в Европа, за опита за подчиняване на съдебната система на една политическа партия. Твърде пресни са спомените за газенето и рекетирането на бизнеса, за обявяването за злодей на всеки, който дръзне да се противопостави на властта на господин Борисов и господин Цветанов. Те нямат моралното право да внасят вот на тази тема, защото именно сферата сигурност, в която се смяташе, че са най-силни, се оказа най-големият провал на партията ГЕРБ и най-голямото разочарование за българските граждани. И втората причина е свършеното от кабинета на господин Орешарски и от вицепремиера господин Йовчев. За малко повече от половин година беше овладяна бежанската вълна, за която нямаше практически никаква готовност заради бездействието на предишното правителство. МВР започна да се департизира и да работи от името и в интерес на държавата и на гражданите. Беше рязко намалено използването на специалните разузнавателни средства. Реализираха се нови политики, които водят до нормалност в държавата. Убийствена е статистиката, изнесена от вицепремиера господин Йовчев за борбата борбата срещу контрабандата, специално наркотиците, за времето на ГЕРБ и последните 7-8 месеца. Всичко това дава основание да се даде възможност на кабинета да продължи да работи именно в тази посока. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от КБ и

приет на първо гласуване на 23 януари 2014 г. „Изборен кодекс” Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на кодекса. „Част първа. Общи правила”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Част І. „Глава първа. Основни положения”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Глава „Раздел І. Предмет, обхват и принципи”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел І. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Изказвания? Господин Лазаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!

Или малко по-рано. Доклад, господин председател, на народните представители не е представен.

Променихме избирателната система, вкарахме мажоритарен вот за гласуване, намалихме броя на народните представители? Какво ново е в този Кодекс?

и ще следя максимално стриктно в тази част да се спазва Правилникът. Имате думата по това, което е докладвано от комисията, а не общата Ви импресия от Изборния кодекс. ДИМИТЪР което правя като изказване по отношение на заглавието – принципи, защото няма нищо ново. Има Закон за нормативните актове, има решение на Конституционния съд, който казва кога се приемат нови нормативни актове и нови закони, още повече кодекс, при положение че има действаща регламентация. Никаква промяна няма Вие просто в продължение на месеци излъгахте българската общественост, че приемате някакъв нов Кодекс. (Реплики от ДПС.) Не, не. Това е по заглавието и по принципите. И затова ще гласувам против подложените текстове. Това е Кодексът на господин Станишев, на госпожа Мая Манолова. Нека да бъде ясно. Подпрян с малко силикон, с малко ботокс… Хайде, вземете си картата и си седнете. Ще моля всички народни представители – разбирам, че има настроение да се блокира приемането на Изборния закон, но моля това да се случва в допустимите от правилника рамки. Тоест когато се изказва народен представител, да се съобразява с правилника – ако трябва, ще Ви прочета текста, а не да се изказва въобще. Реплики към господин Лазаров?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

който дори не предвижда в така наречената му „Обща част”, в принципите – главата, която сега е подложена на гласуване, що е то „активно” и „пасивно избирателно право”!

по такъв сериозен начин, че нито един обикновен български гражданин няма да разбере по така наречения „нов Изборен кодекс” що е то „активно” и що е то „пасивно избирателно право”! Благодаря Ви. Други желаещи за реплики? Няма. Дуплика желаете ли, господин Лазаров?

че не е качен целият доклад, който ние гласуваме! Ако считате, че това е нормална процедура... Аз разбирам Вашето притеснение. Разбирам, че се притеснявате от един призрак, който броди, но това не е призракът на дядо Маркс от Европа, който бродел – това е призракът, който броди в БСП и той се нарича АБВ! Разбирам Вашето притеснение. аз Ви моля да направите справка в правилника и за да не се затрудните, ще Ви прочета чл. 53, и на всички народни представители: „Когато народен представител се отклонява от обсъждания въпрос”, в смисъл – Маркс и други работи, „председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата”. Това показва справката в чл. 53 от правилника. Тя е съотносима към Вашето поведение, но и към поведението на всички, които присъстват в тази зала – и за тях се отнася този правилник. Други желаещи за изказвания? Заповядайте, госпожо Манолова. Моля Ви да се съобразявате с чл. 53 от правилника.

А що се отнася… Всякакви обяснения, разкази на истории и импресии не са относими към днешното заседание. Довършвайте по същество. ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: По отношение на това нов ли е този Изборен кодекс, уважаеми колеги, Кодексът на ГЕРБ и на госпожа Фидосова страдаше от такива недъзи, че нямаше как да бъде поправен с ботокс и с хиалурон! Тук беше необходима сериозна пластична хирургия и затова сме представили пред Вас изцяло нов вариант! ПРЕДСЕДАТЕЛ

И използвайте българския език, уважаеми народни представители, защото тези чуждици, свързани с дамската козметика, на много народни представители и граждани може да не говорят нищо. Заповядайте, госпожо Цачева. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председателю. Аз реших, че трябва да намеря българска дума на реплика, но след като Ви изслушах, разбрах, че не спрямо мен е призивът за използване на български думи. Взех думата да направя реплика на госпожа Манолова. Госпожо Манолова, проектът за Изборен кодекс, който обсъждахме в комисията, е от 498 текста плюс четири предложения и дълги Преходни и заключителни и Допълнителни разпоредби. Това, колеги, което е качено на сайта и съответно ни е изпратено по имейлите, а някои го имаме и в разпечатан вид, съдържа 242 242 текста! Как вкарвате и позволявате, господин председателю, да се обсъжда на второ четене законопроект – липсва доклад за второ гласуване?! В този смисъл, госпожо Манолова, Ви правя реплика, че когато обяснявате как е спазена процедурата, трябва да бъдете коректна и поне да обявите защо частично и по този начин го правите! Кое наложи примерно в днешния ден да се разпечатат и останалите страници и да започнем като точка втора от седмичната програма? Но да имат народните представители не можах да разбера! ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващите ни възражения са: как да проследим ние, депутатите от опозицията, коректността на доклада за второ гласуване, след като стенограмите не са качени на страницата на Временната комисия, госпожо Манолова? Нито една стенограма няма качена на страницата. Сега ни се предлага доклад за второ гласуване. Как да сверим дали това, което е коментирано в комисията, съответства на представения от Вас доклад? Благодаря Ви, уважаема госпожо Цачева. Дължа едно обяснение поне за народните представители, които са първи мандат народни представители.

Да Ви обърна внимание, пак казвам, на тези, които сте първи мандат народни представители. За тези, които са втори и повече мандати, мисля, че това обяснение не е необходимо. Втора реплика – заповядайте. ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаеми

Вероятно толкова ще бъде и втората част, даже бих казал и повече. Защо обаче трябва да гледаме двете части едновременно?

Не, не! Разказът Ви, спомените за комисия, за работата, е едно. В момента Вие имате думата за реплика, за да възразите и да зададете въпроси към госпожа Манолова.

Защото никой не се изказа досега по това, което е докладвано, въпреки призивите ми. Заповядайте, уважаеми господин Шопов. ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! В момента обсъждаме заглавието, нали? „Изборен кодекс“, така е формулирано.

Има процедурно предложение за прекратяване на разискванията. И аз ще го подложа на гласуване. Моля Ви да гласуваме предложението на господин Шопов за прекратяване на разискванията. Отменете гласуването! Прави сте. Има процедурно предложение на господин Кирилов за отлагане на разискванията. Моля Ви, режим на гласуване.

Прегласуване ли първо? Заповядайте, господин Радев, за прегласуване.

В момента това, което правим е – първо, имаме негоден доклад. С две думи – нямаме акт, който да гласуваме, защото няма как да гласуваме заглавие „Изборен кодекс – Първа част“. Поне това го няма в доклада.

Много е важно при неговото обсъждане да има публичност, да има пълни и цялостни обсъждания. Ако искате по този начин да запушите устата на опозицията, (Реплики от КБ.) Не знам от какво се страхувате, не знам защо трябва да разглеждаме първа, втора, трета и пета част на Изборния кодекс. Впрочем много добре знам – Венецианската комисия ясно каза защо, но все пак моля за някакъв разум, да има смислени дебати, за да може да се постигнат поне част от целите, които българският народ е представил пред нас, за приемане на нови изборни правила. С потъпкване на гласността и с прекратяване на разискванията няма да постигнете тази цел. Може би не Ви е удобно, може би се страхувате от нещо, може би съзнавате какво точно гласуваме, но все пак моля за малко разум. Нека да прегласуваме това решение и да продължат дебатите нормално по Изборния кодекс. Благодаря Ви.

Госпожо Манолова, изчакайте малко! Сега ще поставим на гласуване докладваното от Вас. Уважаеми народни представители, поставям на гласуване... (Народният Заповядайте, ако е процедура, стига да е относима и допустима. Разискванията са прекратени, преминава се към гласуване. Господин председател, уважаеми колеги! Съвсем конкретно предложение – не само да прекратим дебатите, но и да пристъпим към гледане на Проектозакона за МВР... преди малко беше поставено на гласуване предложението на господин Кирилов, което беше същото и беше отхвърлено от залата, така че, ако обичате, не го правете през ...

и за ръкопляскания. Не е голям успех това, че сме приели заглавието на закона. Моля Ви, госпожо Манолова, сега е Вашият момент!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

Знаете, че в чл. 42, ал. 1 са дефинирани изчерпателно условията, на които трябва да отговарят българските граждани, за да могат да участват в избори за национални и местни органи на власт, след което в ал. 2 ясно и категорично конституционният законодател е записал, че само единствено организацията и редът за произвеждане на тези избори се определят в закона. конституционният законодател ясно е разграничил и лимитативно е определил правомощията на обикновения законодател да регламентира само единствено организацията и реда за произвеждане на изборите, без да му дава делегация да предвижда други условия, освен тези, които самата Конституция е предвидила. Затова всеки запис в нормативен акт, по-нисък от Конституцията, какъвто се явява Изборният кодекс например, в който е записано, че той определя освен организацията и реда, но и условията за произвеждане на избори, е във флагрантно противоречие с Конституцията. Затова е нашето предложение – да приведем текста на чл. 1 в съответствие с

тъй като вероятно до края на обсъждането на всички текстове много пъти тук, от тази трибуна, ще се чува, че даден текст предложение – бил той на вносителя, на комисията или на отделни народни представители, е противоконституционен. Апелирам да не си служим фриволно и широко с това понятие, тъй като единствено Конституционният съд е този, който може да заяви дали едно предложение – проект за норма, е противоконституционно.

Подкрепям текста на вносителя, защото действително проектът, така както е внесен, съдържа условия, не се ограничава само до организацията на изборния процес. Друг е въпросът дали трябва да съдържа толкова много условия и дали в тази степен на пунктуалност и каузалност трябва да урежда всички и технически, и методически въпроси и правила, които касаят изборния процес. За съжаление, ако беше нов Изборният кодекс, той нямаше да съдържа 498 правила. Щеше да съдържа максимум 100 разпоредби, а всичко друго да се разработва, ако е необходимо, с методически указания.

няма спор, че единственият компетентен орган, който дефинитивно има правомощия да решава дали даден текст е противоконституционен или не, естествено е Конституционният съд, така че особено между юристи няма смисъл да се убеждаваме в неща, които са пределно ясни. Това не отнема правото на всеки народен представител, а и не само на народния представител, да изказва своето мнение, своето мнение, своето становище дали даден текст е противоконституционен, или не. Това е нашето мнение. Естествено, ако Вие не го споделяте, ако някой не го споделя,

от Конституцията: „Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон”. Това е текстът на Конституцията. Ако конституционният законодател беше предвидил възможност в закон да се дефинират и условията, той щеше да запише: ”Условията и редът за произвеждане се определят със закон.”, но той е написал: „Организацията и редът...”, което по елементарната логика на изключване на противното означава, че той не е дал делегация на законодателя да определи условията. В други свои текстове Конституцията дава подобна делегация, но не и за закона, който да регламентира организацията и реда за произвеждане на избори и референдуми. Това е. Мисля, че това е пределно ясно. Няма нужда от кой знае каква правна подготовка, за да стане ясно, че това е така. Не може с обикновен закон да се предвиждат условия,

Благодаря, господин председател. Вземам думата, за да направя предложение за редакционна поправка в т. 2 на чл. 1,

Уважаеми колеги, какво приемаме? Има кодекс на добрите практики, който казва, че една година преди избори не се променя законодателството. Разбирам желанието Ви да

моля Ви, правилникът ми позволява, както съобщи господин Миков, да прекъсвам всеки, който се отклонява от темата. Моля Ви, имайте предвид това. Прегласуваме процедура за прекратяване на дебатите. Моля, режим на гласуване.

Точка втора да стане: „оспорването на резултати от произведените избори”. Моля, режим на гласуване за направеното предложение.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, считам, че предложението, което направих, внася много повече яснота в редакцията на точка втора. Искам да Ви обърна внимание, че и точка трета ще предизвика противоречиво тълкуване. Така че отново Ви моля – гласувайте моето предложение, за да внесем много по-голяма яснота, защото този нов Изборен кодекс ще предизвика много сериозно и противоречиво тълкуване, и ще затрудни прилагането му от всички компетентни органи и българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Прегласуваме предложението на господин Ципов. Моля, режим на гласуване.

има предложение на народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, господин председател. Искам процедура по прегласуване. Само едно пояснение още да направя. Пред мен е разпечатка от Решение № 4 от 4 май 2011 г. по Конституционно дело № 4 от 2011 г. Цитирам: „Съдът преценява, че включването на условията за избиране на народни представители, президент и вицепрезидент на републиката в предмета на регулиране на Изборния кодекс в чл. 1 представляват дописване на Конституцията и установява и установява противоконституционност на чл. 1, ал. 1 от Изборния кодекс в частта за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката.” Благодаря Ви. Мисля, че е ясно – Конституционният съд веднъж е е тълкувал този текст в предишния Изборен кодекс и го е обявил за противоконституционен. Няма нужда да приемаме повторно същия текст, който веднъж вече е обявен за противоконституционен. Затова предлагам прегласуване.

Моля за тишина, уважаеми колеги! Първата – не считам, че следва колегите от ДПС изобщо да обсъждат познанията на най-видния конституционалист в тази зала – госпожа Манолова. Тя се позоваваше на Конституцията по всякакъв повод, при приемане на всякакви закони, дори и такива, които не познава в детайли, дори и такива, на които дори и заглавието не беше чела.

в онази предходна Временна комисия за изработване на изборни правила можеше поне да постигнете съгласие по чл. 1 от новия Изборен комикс Мая Манолова. Благодаря.

Господин председател, взимам думата за кратка процедура. Преди малко беше отхвърлено предложението на няколко народни представители за заместващ текст – да се замени думата „условията” с „организацията”. Предлагам, след като това предложение е отхвърлено като заместващ текст, то да бъде прието като допълващо и тогава да бъде: „условията, организацията и редът”. Мисля, че можем да гласуваме като допълващо тяхното предложение, а не като заместващо. Благодаря. Господин Стоилов, ние гласувахме направените предложения. Предстои да гласуваме текста на вносителя. Така че, ако правите предложение за допълване, бих желал да направите това предложение писмено и по какъв начин да влезе в текста на вносителя.

Предложението на господин Стоилов е: в предложението на народните представители Мустафа Карадайъ, Янко Янков, Четин Казак и Хамид Хамид

Заповядайте, госпожо Цачева. още с гласуването на чл. 1 става ясно, че не само няма разбирателство между групите на Коалиция за България и на Движението за права и свободи, но и няма единомислие в самата група на Коалиция за България. Затова предлагам от името на Парламентарната група на ГЕРБ почивка от 30 минути, за да се съберете групите и да си обмислите какво правим, а не да ни разигравате спектакъл след прекратен дебат да се правят писмени предложения по редакция на текстове, които вече са в режим на гласуване. (Ръкопляскания Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, правя обратно процедурно предложение, защото, ако някой има нужда от почивка, да си я поиска и да се обоснове от гледна точка на собственото си разбиране или интерес. Ние нямаме нужда от от нравоучение за нашите отношения. Бъдете малко по-скромна. Аз не се бъркам кога ГЕРБ има нужда от почивка. Не Ви ли се струва, че това е малко ... Колегите ми го казаха. Благодаря. там изрично е казано, че това не може да стане един час преди или след почивката. Ние имаме редовна почивка в 11,00 ч. Права сте, госпожо Цачева. В правилника няма да намерите точно часа за редовната почивка, но това е традиция в Народното събрание и ние го правим редовно. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Подлагам на гласуване предложението, което направи господин Янаки Стоилов.

Госпожо Манолова, заповядайте. по повод цитираното Конституционно решение от колегата Мустафа Карадайъ. Да, той е абсолютно прав, че в конкретното решение е обявено за противоконституционно записването на условия за избиране на народни представители, избиране на представители в местната власт. Обръщам внимание, че текстът на т. 1 казва: „условията за произвеждане на изборите в България”. Условията за произвеждане на изборите включват в себе си и организацията, и някои основни принципи като тайната на вота, районирането на страната и прочие, и прочие. Освен това, уважаеми колеги, обръщам под внимание, че активното и пасивното избирателно право за евроизбори не са уредени в Конституцията, нито пасивното избирателно право за местни избори. би следвало да бъдат уредени в текстовете на Кодекса, без да е достатъчно позоваването само на Конституцията. Мисля, че предложението на господин Янаки Стоилов дава възможност да бъде записано и предложението на господин Мустафа Карадайъ, и предложението на вносителите на този Кодекс и постига наистина един по-добър текст.

Янаки Стоилов. Гласували 135 народни представители: за 86, против 38, въздържали се 11. Предложението е прието.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ставаме свидетели не само на това, че двете групи не са се разбрали и има противоречие вътре,

да съдите правилно спрямо всички и за всички, а не да тълкувате, защото тълкуването на правилника поражда в хората

Когато имате да кажете нещо, излизате и говорите от трибуната. От място всеки е много силен – съскате, викате и така нататък. (Силен шум.) Затова, господин водещ, или от тук нататък водите и спазвате правилника, или отстъпете мястото на господин Миков,

Уважаеми господин председател, като се позовавам на редица текстове в правилника... Моля за тишина! Обръщам внимание, че е добре от време на време да припомняте на пламенните оратори, че децибелите не са политически аргумент, първо. Второ, да обръщате внимание всеки път на грубото незачитане на парламентаризма, което се изразява за пореден път обръщението към Вас като към водещ, защото Вие не сте Ники Кънчев, казвате се Алиосман Имамов и в момента сте председател на Народното събрание. Много е важно народни представители с опит да са научили поне протокола. Какво означава да се обръщате към председателя на Народното събрание като към водещ?! Малко уважение към Конституция и към институцията Народно събрание, мисля че няма да Ви е излишно. Благодаря.

Господин Местан, проблемът с председателството на заседанията на Парламента е уреден в § 3 на Допълнителните разпоредби.

Понеже правилникът е закон, Вие непрекъснато извършвате закононарушение. Въпреки това, господин Местан, обръщението към водещия е въпрос на култура, образование, възпитание и така нататък. Благодаря.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

Считам, че беше нарушен чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради гласуването на чл. 1 от Проекта на Изборния кодекс. Господин председател, бяха постъпили няколко процедури за прекратяване на разискванията, които Вие подложихте на гласуване и залата единодушно реши, че ще прекрати разискванията, тоест дебатът е прекратен. След като се премина към гласуване на чл. 1 по вносител, беше допуснато от Вас ново предложение,

на текстове за второ четене в пленарна зала се гласуват по определен ред и не е възможно, след като има прието предложение от пленарната зала да бъдат прекратени дебатите и се преминава към гласуване на текста по вносител, да подлагате отново на гласуване нови предложения. Благодаря. Госпожо Атанасова, чл. 65 се занимава с поредността на гласуване на предложенията. Няма нищо общо с това, което се случи в тази зала. Започва се с предложение за отхвърляне и се завършва с основния текст. Така че чл. 65 няма никакво отношение към Вашата процедура. Гласувахме основния текст, госпожо Цачева.

след това господин Ципов. избора на кметове за райони, който всъщност предложителите включват понастоящем в Изборния кодекс по следните аргументи: Първо, това вече се е състояло. Имаше период от време, в който в градовете с районно деление, кметовете на райони бяха избираеми. Резултатите от този опит също бяха налични. Вижда се, че в един голям град, който като София е разделен на 24 района, действително – да, би могло да се получи известна известна диференциация по отношение на политическата принадлежност на едни или други кметове на райони. Да, при всички положения при избора се запазва мнозинството на печелещата, доминираща политическа сила. Въпросът е: какво става? Става така, че няколко политически различни районни кметове трябва да изпълняват политическата програма за управление на един град. (Реплики.) Да, ако са добросъвестни, те ще изпълняват задълженията си съобразно закона – с вдъхновение или без вдъхновение, ще изпълняват задълженията си. Могат ли да пречат, могат ли да саботират?! Да, могат да саботират. Могат ли да създават? Не, не могат да създават, защото нямаме децентрализация на основните инструменти за управление по отношение точно на това ниво – районното ниво. Бюджетът на общините, големите включително, е хомогенен и компактен главно по отношение на капиталовата програма и по отношение на ключовете в стратегическите проекти. В София това се е състояло. Имаше период, в който две политически сили общо бяха спечелили четири от 24-те района. Така беше до 2009 г. Аз благодаря на онези четирима кметове – двама от БСП и двама от СДС, които въпреки политическото си различие изпълняваха политиката за развитие на града. Какъв е рискът и опасността? Очевидно е, че целта на предложителите – разнобоят да продължи, да продължи по отношение на четирите големи града в България, като се приема конюнктурната цел, че това е срещу ГЕРБ. Да, в момента ГЕРБ доминира, спечелила е местните избори в тези общини. Колеги, това е вредно решение, то е опасно решение. Още по-вредно и опасно е другото предложение, което явстваше в публичното пространство – в районите да се избират и райсъвети. Представете си райсъвети от по 11 члена. Представете си за София – това са 24 района по 11 члена плюс 61 общински съветници, ами в София ще има над 300 общински съветници на две нива. Защо трябва да разбиваме общинските съвети в големите градове и да ги правим двукамерни. Това не помага на управлението. Отбелязвам също следното изборността на това ниво не става само с предложения в Изборния кодекс. Необходимо е съответно съответно изборността й да се предвиди и в друг закон, в друг нормативен акт – това е Закон за местното самоуправление и местната администрация. Това не се случва с този Законопроект

Уважаеми господин Кирилов, първо, известна статистическа поправка. Става въпрос за три града в България, а не за четири, и става въпрос за 5 районни кмета в София, а не за четири, както Вие казахте, които не бяха от ГЕРБ в онзи период. Не приемам Вашия довод и излагам три аргумента в обратна посока. Първият аргумент. Наличието на избори за районни кметове всъщност стимулира участието на хора в избори. Много по-мотивирани са да участват, когато знаят, че избират своя районен кмет, отколкото, когато избират само и единствено кмет на град София, град Варна или град Пловдив. Вторият аргумент. Практиката показва, че когато има избираеми районни кметове, всъщност те взаимно се контролират с кмета на съответния град. Искам да Ви напомня, че в периода, в който имаше избираеми районни кметове през 2005-2009 г. – нямаше нито един скандал с районен кмет. За сметка на това в периода 2009-2013 г., когато бяха назначени от кмета на град София, имаше двама уволнени районни кметове – и двамата след мои сигнали, и двамата за корупция. Третият аргумент, който искам да Ви кажа, е, че всъщност възстановяваме и известна справедливост. Съгласете се, че да избираме кметове на кметства с малко население, примерно 500-600 души, а в същото време да не избираме кмет на район като Люлин, който, ако беше град, щеше да е шестият, седмият град по население в България със стотина хиляди души, няма особена логика. Като аргумент, във Ваша полза вече, признавам, че тази идея трябва да се развива допълнително – да бъдат изграждани районни съвети, но това всичко става и със смяна на делението на съответните градове,

Уважаеми госпожи и господа народни представители! С нито един аргумент от аргументите Ви, колега, не съм съгласен или поне не съм съгласен докрай. Няма никаква логика да лишаваме десетки, стотици хиляди граждани да определят кой да бъде техният кмет на района, с когото и с чиято администрация те ежедневно имат работа. Аргументът на колегата Кадиев, сравнението с малките населени места – не е достатъчно убедителен, но тези хора, десетки и стотици хиляди, всеки ден имат работа с този кмет и могат да преценят кой иска да бъде техният кмет. На следващо място, аргументът, че не правят бюджети по районите не е достатъчно силен, не е достатъчно силен, защото и днес и сега по районите се делегират различни функции и дейности извън тези на държавата – самите общини делегират, в това число част от поддръжките на различните системи, така че те и сега разполагат със свои бюджети, които управляват извън тези на администрацията. Този аргумент не става. Не зная защо повдигнахте въпроса, свързан с районните съвети, но виждам, че тук колегата преди мен има афинитет към него. Аз нямам афинитет към този въпрос. Не може да се избират районни съвети. Те нямат такива функции и не могат да имат такива функции и всичко това е – налива се вода във Вашата мелница, но в случая правото на гражданите да избират тези, които ги ръководят административно, във всички случаи трябва да бъде уважено. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Георгиев. Има ли трета реплика? Няма желаещи. Дуплика – господин Кирилов. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги репликиращи! Ще се опитам да систематизирам. Първо, по отношение на административните услуги на районно ниво. Не кметът на район предоставя административните услуги, предоставя ги общината. При това е много важно районът съответно да следва единния стандарт, който следва общината за предоставяне на услуги. В тази връзка веднага правя препратка към казаното от господин Кадиев – да, господин Кадиев, четирима или петима, колегите работиха добре, но спомнете си – няма да кажа кой точно южен район в София, имаше специално деловодство. по-предния кмет му бяха образували наказателно производство заради

По странен начин се е водила документацията за актовете за общинска собственост за района. И досега този проблем тежи в района и може да се оправи. На районно няма нужда да има гаулайтери. Да, трябва да има разпознаваеми хора с кметския профил. Изборът действително би предпоставил противоречие в някои от случаите и при недобросъвестност би се появил като предпоставка за противоречие. По отношение на бюджетите. На районно ниво районите имат бюджети, но те касаят издръжката, не касаят капиталовите разходи. Те не касаят големите големите обекти и да кажем съществената част от делегираните дейности. Въпрос на политика на общината е е – тръгва от общинските съветници, какво ще се сподели и ще се разпореди на кметовете на районите, така че

Член 139 от Конституцията на Република България урежда статута и избора на кметовете на общини. Искам да Ви прочета изречение първо: „Орган на изпълнителната власт в общината е кметът.”, а изречение второ е: „Той се избира от населението или от общинския съвет – забележете, дами и господа – за срок от четири години по ред, определен със закон”. Конституцията въвежда съответно пряк и непряк избор и то не само за кмет на район, уважаеми дами и господа, а и за кмет на община. Да, знаем какво ще каже Коалиция за България и каква е тяхната константна позиция. Вие тази позиция я изразихте, когато сезирахте Конституционния съд през 2011 г. и той се произнесе, че изборът на районните кметове не е противоконституционен. В интерес на истината се произнесе, че пряк избор на районните кметове ще донесе повече демокрация. Дами и господа, искам обаче да обърна внимание на константната позиция, която бе заявена през последните няколко седмици от госпожа Манолова. Нека все пак да напомним, че в момента разглеждаме комикс с един главен супер герой. Госпожа Манолова каза, че ГЕРБ никога повече няма да е на власт, когато се приемат тези изборни правила, съответно никоя друга партия няма да е повече на власт

по какъв начин ще бъдат избирани районните кметове – пряко или непряко. Практиката показа, че няма абсолютно никакъв ефект от това да има пряк избор на кметовете на райони. Помислете отново Помислете отново как ще гласувате по този текст. Благодаря Ви.

Парламентарната група на Движение за права и свободи няма да подкрепи предложението на колегите от ГЕРБ да не се избират районните кметове. Това е така, защото ние имаме политическо решение чрез този Изборен кодекс да търсим един основен принцип, а той е: повече демокрация в страната и реална възможност българските граждани в максимална степен да определят компонентите на политическата система на страната. В момента, уважаеми дами и господа, ни се предлагат две възможности и трябва откровено да Ви кажа, че това не е изобщо въпрос нито на бюджет, колеги, нито на финанси, нито на администрация и администриране, това е въпрос на политика, на политически принципи. Имаме две възможности: едната възможност е да имаме кмет, който се избира от общинския съвет на база договорка, по определени тясно партийни принципи, поставяме го в зависимост на тези принципи, на този малък кръг от хора и неговата мотивация да работи в съответния район ще бъде тези хора евентуално после отново да го изберат. Послушанието се извежда като основен елемент на неговата мотивация. Другата възможност, колеги, е да имаме един кмет, който на база на мажоритарен избор да има възможност да критикува общинския кмет, да поставя реални въпроси свързани с интересите на избирателите му, на хората, които са го избрали, и да търси възможности за тяхното решаване, включително и извън общината. Освен това, уважаеми колеги, трябва да е ясно, че общината в този случай и общинския кмет имат сериозни възможности за контрол, ако районния кмет не си изпълнява функциите. Има Има толкова механизми – и общински, и институционални, че той много лесно може да бъде приведен в ситуация да изпълнява качествено ангажиментите си на районен кмет. Тоест, това, което е направил вносителят, освен че носи повече демокрация, носи повече дивиденти за гражданите чрез инструменти на местното самоуправление и затова ние ще подкрепим този текст. Тази наша политическа логика – за повече демокрация, уважаеми колеги, Вие ще я видите във всички следващи текстове на Изборния кодекс. Благодаря за вниманието.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих се съгласил с всички изказвания до този момент за това, че търсим повече демокрация, че търсим повече мажоритарен елемент в това районните кметове да бъдат избираеми. Бих се съгласил с всичко това само и единствено ако не го правим с евтин номер с идеята да спечелим някой друг районен кмет, а наистина бъдем последователни в своите действия. Първо, в последните седмици чухме в медиите някои изказвания относно това как ще търсим възможност за финансова децентрализация, за това да се създадат районни съвети. Да, направи се една статистика колко над 300 общински съветника ще има в София,

естествено, когато са избираеми, логично е те да имат някакъв финансов инструмент, с който да отговарят на обещанията, които са дали пред своите избиратели. В момента какво се случва? Ето, имаме районни кметове, но реално, както казаха и преждеговорившите, реално капиталовите разходи минават през тях. В европейското финансиране те нямат право да бъдат бенефициенти и не притежават този финансов инструмент. инструмент. За какво тогава трябва да бъдат избираеми, при положение че отивам аз като кандидат за кмет на някой район, обещавам неща, които реално и да искам, и да имам най-хубавото желание да го направя, аз не мога, защото нямам този инструмент. Още повече, Още повече, кметът на града, независимо дали е за София, Пловдив или Варна, носи цялата отговорност. И сме били свидетели на това, че винаги, когато има районен кмет, който е от друга политическа сила, няма какво да се самозаблуждаваме, той винаги ще бламира по един или друг начин работата на Столична община или на която и да било такава с районно деление. Защото тук, естествено, вече е политическият елемент. Когато кметът на общината носи своята политическа отговорност и хората, ако ги питате, аз съм почти убеден и в единия, и в другия случай, че не знаят кой е точно районният кмет, освен ако нямат някакъв пряк личен достъп до общината. (Реплики от КБ и ДПС.) Ако наистина бяхте искрени и откровени в своите желания за повече демократичност, то тогава защо не предложихте и областните управители да бъдат избираеми? НЕНКОВ: Не е ли логично и това да се случи? Ако бяхте откровени, трябваше да предложите и финансов модел, по който районните кметове да имат финансов инструмент, с който да отговарят на своите обещания. Лично аз в това предложение виждам единствено и само много евтин опит в следващите избори да спечелите някой районен кмет, но да Ви кажа, за съжаление, няма да Ви се получи, защото ние много добре сме видели какво става в миналото. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Ненков, Вие насаждате идеята, че едва ли не БСП се е отказала от всички избори в големи градове, подарила ги е на ГЕРБ и виждате ли, сте спечелили един-двама районни кметове. Всъщност това предложение е от грижа към Вас, защото ние ще спечелим изборите в София и може да се окаже, че тези един-два районни кметове, които ще спечелите, всъщност ще са единственото Ви утешение.

Уважаеми господин Ненков, говорите за последователност. Кога сте последователни от ГЕРБ – когато внасяте предложение за пряк мажоритарен избор на народни представители, или когато същите Вие сте сред вносителите на предложения районните кметове да не бъдат избирани пряко? Припомням Ви, че не само в София, това са едни огромни градове с огромни групи от хора, които на практика не искате мажоритарно да избират районния кмет. Искам да Ви припомня също, че петима Ваши районни кметове – на ГЕРБ, по сигнали, които и наши колеги са внасяли и са се потвърдили, в момента се разследват от прокуратурата за злоупотреби. И единственият, който носи отговорност, е кметът на София, който ги е предложил и назначил.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

съм останала с впечатление, че сериозно гледате на местното самоуправление и изобщо на регионалните и местни власти. С начина, по който се изказахте, почти профанизирате дебата за местната демокрация. демокрация. Нашето мнение и като Коалиция за България, и като социалисти, е да подкрепяме изборността, местната демокрация. Какво означава районният кмет? Да, големият кмет на на трите големи града ще се избира. Да, чрез избора на районните кметове тези хора, в зависимост от стила, поведението, възгледа на големия кмет, имат възможност да имат повече енергия, която са им дали хората с гласовете си. гласовете си. Вашата логика тогава означава: Хайде да махнем кметовете на кметства, да изберем само кметове на общини и навсякъде да си назначим хора.

Затова, ако ние сме по-близко до демокрацията за местни и регионални власти, мисля, че партия ГЕРБ трябва да подкрепи

Другото, което Вие казвате, означава в районните кметове да има изнесена администрация на големия кмет, това да не генерира никакво доверие. И заради това съм против и подкрепям предложенията, които са на правени в Изборния кодекс. Благодаря, госпожо Янкова. Това беше трета реплика. Господин Ненков, имате Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, по никакъв начин не искам да прозвучи като заяждане, но в крайна сметка, ако наистина сте токова загрижени за мажоритарния елемент, то тогава защо не предложихме и депутатите да имат смесена мажоритарна система? Не ми

Ако може, само не ме прекъсвайте. Това, което говорихте и в медиите, Ваши колеги бяха тези, които говориха как това ще бъде предложено, ще бъде предложено, но аз никъде не виждам този елемент, което означава, аз лично го възприемам просто като много евтин номер. Не искам да се връщам, господин Кадиев, на това на последните избори какъв е бил резултатът спрямо ГЕРБ или БСП. Избирателите са тези, които избират дали са доволни или не от един кмет. И естествено, дори по Ваши сигнали и така нататък е имало, но в крайна сметка отговорността се носи от управляващата партия на града – било то от госпожа Фандъкова, или който и да било друг кмет. Естествено, че тя си носи своя кръст.

как един районен кмет ще изпълни своето обещание. Той няма как да го изпълни в момента. Разберете го това. Мисля, че много добре го съзнавате, но не искате да го признаете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН Уважаеми колеги, преди да дам редовната почивка, едно съобщение. В 11,00 ч., вече е 11,10 ч., в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба „Празник на любовта и виното” на художника Петър Бърчев. Експозицията представя 27 живописни платна, посветени на преклонението на българина пред лозата и нейния плод. Всички народни представители са поканени да присъстват на откриването. Почивка до 11,45